Откривам пленарното заседание, което е първо за новата пленарна сесия. Съгласно чл. 44а от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, всяка нова сесия на българския парламент започва с химна на Република България.

на Вашето внимание Проекта за програма за работата на Народното събрание за пленарната седмица от 11 до 13 януари тази седмица включително. Първа сряда за месеца – Програмата се прави и изготвя по реда на чл. 50, ал. 8 от Правилника с предложения от името на парламентарните групи по реда на съответната ротация за този месец. Първи през месец януари са Парламентарната група на партия „Атака“, които са предложили, и това съответно е т. 1, Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя 1396 – 1913 Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. Продължение от веднъж вече започналото обсъждане по тази точка. точка. 2. Предложение от Парламентарната група на АБВ за Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Мариана Тодорова и група народни представители. 3. Предложение от Парламентарната група на партия ГЕРБ – Проект за решение относно проведения на 6 ноември 2016 г. Национален референдум. Вносители Димитър Главчев, Десислава Атанасова и Данаил Кирилов.

от 2012 г. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. От парламентарните групи на Движението за права и свободи, Реформаторския блок и Патриотичния фронт няма направени предложения.

Продължаваме с останалата част от Проект за програма. 6. Проект за решение относно проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум. Вносители са Главчев, Атанасова и Кирилов. 7. Второ гласуване на Законопроект

8. Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав. Вносител е Министерският съвет. 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител е Министерският съвет. Второ гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози – Общ проект, изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, въз основа на приетите на първо гласуване проекти. 11. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2015 г. – 20 юли 2016 г. Вносител е Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 12. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. и Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г. Вносител е Комисията за защита на конкуренцията – продължение от предходно пленарно заседание. 13. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г. Вносител е Комисията за регулиране на съобщенията. 14. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.“ Вносител Комисията за регулиране на съобщенията. 15. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, гласувайте. Гласували

Велизар Енчев, който предлага Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, но в същото време този Законопроект е гласуван и отхвърлен. Господин Енчев е уведомен. Отхвърлен е с гласуване на 21 октомври 2015 г. Предложението е недопустимо. Следва предложение на господин Славов и Мартин Димитров, които предлагат Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влогове в банките. Заповядайте, господин Славов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, честита Нова година! Дано да е здрава и успешна! Предложението, което сме направили с колегата Димитров, е кратко, но бих казал съдържателно и, както чухте, то касае Закона за гарантиране на влоговете в банките и по-конкретно Фонда за гарантиране на влоговете в банките и процедурата, по която назначава синдик, съответно цялата тази взаимосвързаност с банка в несъстоятелност в контекста на КТБ. Това, което ни притеснява с колегите, че предвид, че съвсем скоро това Народно събрание ще бъде разпуснато, парламентарният контрол, който упражнявахме чрез министъра върху синдиците колко от средствата, откраднати от КТБ, са възстановени, колко са започнатите дела, как върви въобще процесът, едни въпроси, които задавахме на регулярна база и получавахме регулярна отчетност, като възможност ще отпадне поне за няколко месеца. Това, което считаме за правилно, е да дадем възможност на гражданите по Закона за достъп до обществена информация да правят същото, защото, колеги, вероятно знаете, Фондът счита, че не е така нареченият публичноправен субект по този Закон и не е длъжен когато бъде сезиран по Закона за достъп до обществена информация, както отговаря БНБ, всички министри, министерства, ведомства и така нататък в тази държава, той счита, че не дължи отговор. Естествено, ние сме на друго мнение. Водихме и съдебно дело между другото, което доказа правотата ни и че той е задължен субект,

159 народни представители: за 124, против 12, въздържали се 23. Предложението е прието. Следващото предложение е на господин Ангел Найденов – заместник-председател на Парламентарната група на „БСП лява България”. Той предлага в седмичната ни Програма да бъде включен Проект за решение за преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз по отношение на Руската федерация, № 654-02-74 от 2016 г., с вносители Корнелия Нинова, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Кой ще защити предложението? Заповядайте, господин Вигенин, въпреки че чисто формално, господин Найденов, Вие го предлагате. Вие не сте и от вносителите, но пък сте готов да застанете на трибуната. (БСП ЛБ): Винаги готов, както се казва. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! БСП поставя отново на Вашето внимание предложение за решение за преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз по отношение на Първо, искам да подчертая, че за нас е неприемлив фактът, че на Европейския съвет през декември българският министър-председател подкрепи удължаването на санкциите с още шест месеца, без да информира за позицията си по този, както и по всички останали въпроси, обсъдени на Съвета, българския парламент, при положение че му е добре известно, че тази тема е чувствителна и за Народното събрание, и за цялото българско общество. Второ, на онези, които ще кажат, че няма смисъл да разглеждаме този въпрос сега, ще отговоря в аванс, че нашето предложение днес идва като последна възможност този парламент да се произнесе категорично и да даде шанс на това и на следващите правителства да започнат навреме работа по изработване на пътната карта, за която говорим в нашето предложение, защото това изисква време, консултации и разговори с партньорите. Поставяме темата не конюнктурно, а принципно и навреме. Трето, за онези, които се плашат да не разрушим европейския консенсус с такова решение, ще кажа, че да се постави под въпрос – за за преразглеждане, политика, която не постига целите си, а носи само вреди, не е осъдително – напротив, смело и необходимо. Близо три години след въвеждането на първите ограничения за пътувания на руски парламентаристи в Европейския съюз единственото постижение е затрудняването на диалога с Русия. Още по-абсурдно е, че тази есен в Русия се проведоха избори и част от хората в списъка даже вече не са депутати, което пък само по себе си обезсмисля оставането им в тези списъци. Що се отнася до икономическите санкции, те доведоха до огромни загуби. Ако трябва да се позова на официални данни от Вашето правителство, ние губим близо 30 милиона на месец, а компенсационни механизми няма. Според авторитетни институти общо загубите за 38-те страни, въвели санкции, за две години от въвеждането им възлизат на над 60 млрд. долара.

Следващото предложение е на госпожа Корнелия Нинова, която предлага в Програмата да бъде включен Проект за решение за отмяна Решение на Народното събрание от 29 март 2012 за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене“, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 28 от 2012 г. решение е внесен от госпожа Нинова и група народни представители. Колеги, припомням, че това е предложение по ал. 8, което вече е включено в дневния ред, но тъй като е възможно да не стигне времето за него в днешния пленарен ден, приемам за допустимо направеното предложение и по чл. 50, ал. 3, така че моля предложението да бъде представено. Заповядайте, господин Ерменков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както Ви е известно, този проект беше стартиран през 2004 г., логически беше продължен от следващото правителство през 2005 и 2006 г. Към края на управлението на това правителство проектът имаше почти всички необходими разрешителни. Беше подготвена и лицензирана площадка, издадено строително разрешение. Към 2009 г. България присъстваше на атомната карта на света като една от малкото нации, развиващи ядрена енергетика, и строяща втора атомна централа. Между другото, първото правителство на ГЕРБ също продължи дейността по реализация на проекта, като за периода от 2009 до 2012 г. подписа девет допълнения към основния договор и разплати над 380 млн. лв. Въпреки извършената огромна работа, въпреки инвестираните средства, в това число и от първото правителство на ГЕРБ, с Решение на Министерския съвет от 27 март 2012 г., което светкавично беше потвърдено на следващия ден от Четиридесет и първото народно събрание с гласовете на ГЕРБ и Синята коалиция, този проект беше прекратен. С изключение на точка първа – „Прекратяване изграждането на АЕЦ“, нищо друго от това решение не е изпълнено, което доказа и неговата несъстоятелност. През 2012 г. „Атомстройекспорт“ заведе иск за 1 млрд. евро, спечели го и ние в момента сме длъжни да ги плащаме. Продажбата на оборудването, което вече е наше, на трета страна няма да сработи, защото няма къде да го продадем. Единственото решение е довършване на АЕЦ „Белене“ със стратегически инвеститор, с участието на НЕК – с апортна вноска или чрез продажба на проекта. Това може да се случи обаче при едно-единствено необходимо условие – отмяна на Решението на Народното събрание от 29 март 2012 г.

Господин Ерменков ще има възможност за процедура по прегласуване.

възможност на господин Ерменков в процедура по прегласуване да излага аргументи по същество и да плаши българското общество за това дали ще има ток, или няма да има ток. Още повече, че тяхното предложение за включване на тази точка в дневния тъй като само преди няколко седмици Министерският съвет взе решение и възложи на министъра на енергетиката да направи съответните анализи и да предложи на Народното събрание кои решения трябва да се отменят и какво решение трябва да бъде прието във връзка с проекта „Белене“. Благодаря Благодаря Ви, господин Добрев. В първата част от Вашата процедура, която е относима към начина на водене, приемам забележката Ви. Направих нужния коментар

по реда на чл. 50, ал. 8, когато се обсъжда, да изложите по-подробно Вашите аргументи. Следващото предложение по реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника е на господин Жельо Бойчев, който предлага седмичната ни Програма да бъде включен Проект за декларация за промяна на системата за избиране на народни представители, внесен от Ангел Найденов и група народни представители на 10 януари 2017 г. Самият Проект за декларация е постъпил в Деловодството на Народното събрание в 18,09 ч., а предложението на господин Бойчев съответно е от 18,10 ч. просрочено е. Предложения по този ред се правят до 18,00 ч. във вторник, предхождащ пленарното заседание и пленарната седмица, за сряда. Освен това, Проектът за декларация е разпределен съобразно правилата на Правилника на Комисията по правни въпроси, така че това предложение е недопустимо за гласуване в пленарната зала. Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 21 декември 2016 до 10 януари 2017 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносители – Димитър Танев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносители – Димитър Делчев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносител – Иван Станков. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Проект за решение за налагане на мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж на територията на парк град Стара Загора. Вносители – Димитър Танев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Ратификацията ще бъде обсъдена и от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Ще се гледа и от Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносители – Борислав Великов и Корман Исмаилов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Проект за декларация за промяна на системата за избиране на народни представители. Вносители – Ангел Найденов и Жельо Бойчев. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. В Народното събрание и постъпило решение № 1132 от 22 декември 2016 г. по преписка № КЗК-317 от 2015 г. на Комисията на защита на конкуренцията, с което е приет секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти в Република България, включени в позитивния лекарствен списък, предназначени за домашно лечение, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Съгласно писмото, в приложеното към него копие на решението, е заличена информацията, посочена от участниците на пазара като търговска тайна. Материалът е предоставен на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по здравеопазването. На разположение е на народните представители в Библиотеката на Народното събрание, самото решение е налично в електронен вид на интернет страницата на Комисията за защита на конкуренцията. На 23 декември 2016 г. от Сметната палата в Народното събрание е внесена годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2017 г. Годишната програма е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 27 декември 2016 г. в Народното събрание е постъпил план за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти частна, държавна или общинска собственост, приет с решение № 1087 от 23 декември 2016 г. на Министерския съвет. С мое писмо материалът е изпратен на Комисията по правни въпроси и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Предоставен е на народните представители по електронен път и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. На 28 декември 2016 г. на Народното събрание е предоставен отчет за дейността на Министерството на образованието и науката за периода ноември 2014 г. – декември 2016 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по образованието и науката и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 3 януари 2017 г. с вх. № 739001 в Народното събрание е постъпил отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 ноември 2016 г. – 24 декември 2016 г. и протокол № 54 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката. В Народното събрание са постъпили материали от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар и международния пазар в промишлеността за ноември 2016 г.; бизнесклиматът в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през декември 2016 г.; ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 30 декември 2016 г.; информация за ноември 2016 г. по следните показатели – индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно” без търговията с автомобили и мотоциклети; индекси на промишленото производство и индекси на строителната продукция. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, някак си тихомълком управляващите се опитват да се скрият от блицконтрола. Нека да припомним, че всяка първа сряда на месеца, съгласно Правилника на Народното събрание и българската Конституция, тук се провежда блицконтрол на премиера и неговите заместници. Защо се отменя блицконтролът на днешна дата? По каква причина? Ние искаме да попитаме съгласно Конституцията как се счупи световният рекорд и са раздадени два милиарда лева за две седмици? седмици? Раздадени са основно на общини, които се управляват от кметове от ГЕРБ, и ние разполагаме с конкретни факти. Какво става с обществените поръчки? Спрени ли са или не са спрени? Какво става с блокираната пътна мрежа на страната? Госпожо Председател на Народното събрание, свържете се с Премиера, припомнете му, че България е парламентарна република и да не влизаме в прецедент, в който Вие криете правителството от блицконтрола! Единственото извинение би било, ако премиерът и неговите заместници в момента ринат финала на магистрала „Хемус“ и търсят в снега лентичката от нейното откриване. Благодаря Ви. Уважаеми господин Гечев, видно от проекта за седмичната програма, който съм обявила още във вчерашния ден по обяд, тъй като днес е първата сряда за месеца, по правилото на нашия Правилник съм включила точка за блицконтрол. Уведомих членовете на Председателския съвет по-рано тази сутрин днес, че съм получила писмо от министър-председателя в оставка за негови ангажименти с международен характер, както и съответни писма от тримата вицепремиери – някои от тях са извън страната, а други

отпадна от Програмата. Това е разликата в отличие от проекта, който аз подадох вчера.

Член 50, ал. 8 – започваме с точката, предложена от Парламентарната група на Партия „Атака“, а именно: „Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя 1396 - 1913 г.“

Прав сте, господин Найденов. Толкова бързах да преминем към законодателната част, че пропуснах това, че днес като начало на новата сесия има възможност за изявления от името на парламентарни групи,

Господин Цветанов, имате думата.

Днес отбелязваме началото на един от най-кратките политически сезони на българския парламент. За всички ни тези последни работни дни на Четиридесет и третото народно събрание са сериозно предизвикателство. Ние трябва да работим достойно и отговорно до последния момент, мислейки какво послание оставяме на българите в качеството си на законотворци, а не да ползваме пленарната трибуна за предизборна агитация и обругаване на опонентите, защото примери в тази посока не липсваха дори и по време на светлите Коледни и Новогодишни празници от страна на БСП. Очаквам всички ние, народните представители от Четиридесет и третото народно събрание, да проявим мъдрост и прагматизъм и да отчетем с консенсус добре свършената работа по отношение на законодателната дейност на този парламент. Разбира се, ще трябва да бъдем искрени с хората и откровено да споменем онова, за което не ни достигна времето. Вероятно не всички сме удовлетворени от качеството на отделните закони и по-добре българите да знаят оценката ни отсега, отколкото впоследствие да се говори за законодателен брак и да се хвърля сянка на негативизъм върху работата на парламента. Уважаеми дами и господа, няма такова понятие като „лоша работа“ на парламента като цяло. Има конкретни имена на депутати, парламентарни комисии и парламентарни групи, които допринасят за добрите резултати в работата ни, но има и такива, които откровено пречат. Крайно време е персоналната отговорност да замени неправомерното обобщение за сметка на работата на цялата институция. Ние от ГЕРБ ще отидем при избирателите с отчет за работата ни в парламента и ще положим усилия свършената от нас работа да получи реален отзвук в кампанията преди изборите, защото ГЕРБ гради кампанията и заявката си за следващото участие във властта единствено на базата на свършеното, в това число и на основата на работата ни досега в парламента. Не така обаче изглеждат нещата за нашите опоненти от БСП, които очакват новият президент и съставеното от него служебно правителство, да мотивират хората да гласуват за тях. Не разчитайте, уважаеми дами и господа, на това българите да имат кратка памет! Не можете да се маскирате като перспектива за управленска алтернатива на ГЕРБ, като се възползвате от доверието към новия президент и превърнете работата на неговия служебен кабинет като Ваш актив. Това не може да бъде Ваш актив! От социологическите изследвания се вижда, че Вашият електорат набъбва с вот на нетипични за Вас избиратели. Всичко това не дава сигурност, защото едва ли сте наясно дали можете да управлявате този ресурс по логиката на Вашите политически интереси за предстоящите избори. В настоящото Народно събрание са представени рекорден брой политически формации за последните години. Парламентарната група на ГЕРБ е удовлетворена от политическата комуникация, която постигнахме в рамките на Четиридесет Не една и две кризисни ситуации през последните години изискваха потискане на тяснопартийния егоизъм. Консенсусът не винаги се случваше, но съм убеден, че именно в това Народно събрание, в резултат на усилията на ГЕРБ показахме, че политически диалог е възможен. Парламентарната група на ГЕРБ истински се отвори към партньорство и сътрудничество. Търсихме съгласие по същество на проблемите, а не просто съглашателство. Търсихме решение в рамките на възможното и недопуснахме компромиси, които да водят до половин свършена работа. Дори само това да сме постигнали през последните две години, то представлява респектиращ политически актив, защото е факт, че днес няма препятствия пред воденето на откровен политически диалог между партиите в парламента. Все още обаче предразсъдъците и тяснопартийните интереси до известна степен пречат на резултатността при подобни преговори. Истински вярвам, че няма да има връщане от онова, което вече е направено за комуникациите между отделните парламентарни формации. Опитът ни показва, че отиващият си парламент беше един от тези, в които нямаше много място за грозните пазарлъци. Надяваме се това тепърва да повлияе за по-добър публичен образ на институцията, която всички ние представляваме. Парламентарната група на ГЕРБ бе част от добре синхронизирания работещ механизъм Парламент – Министерски съвет. Инициирахме своевременно приемане на законопроекти с цел да не връзваме ръцете на кабинета в усилията му да отговори по възможно най-бързия и адекватен начин на обществените очаквания. Както може да се предполага, опозицията побърза да нарече работещите ни взаимодействия с кабинета „популистки PR“. Абсурдът на подобни твърдения бе опроверган от самата парламентарна практика на комуникациите, при която ние всеотдайно и търпеливо търсихме масова подкрепа, за да приемем добрите идеи за България. Често в името на толерантния политически диалог ГЕРБ даваше път на програмни приоритети на своите партньори в управлението, което, разбира се, не всякога се харесваше на нашите собствени избиратели. Изпитваме удовлетворение от приетите законодателни промени в областта на правосъдието, които освен че гарантират повече справедливост в България, доближиха страната ни до излизане от европейския механизъм за сътрудничество и проверка. Така постигнахме едно от най-високите нива на интегрираност в Европейския съюз. Чрез парламентарната си дейност от последните две години ГЕРБ успя да промени до голяма степен и очакванията на своите избиратели. Избирателите на ГЕРБ се научиха да приемат необходимите компромиси. Те свикнаха да подкрепят диалога на своята партия с други политически сили в името на добри консенсусни решения. Съзнаваме, че често забавяхме важните решения за нашите структури по места в името на общи задачи, диктувани от обществените приоритети. Чест прави на кабинета Борисов, че не делеше проблемите на по-близки до програмата на Партия ГЕРБ и по-отдалечени от нея. Правителството работеше по своите политики с ясното съзнание, че общественото одобрение към работата му ще бъде на приливи и отливи. Кабинетът на Борисов не търсеше лекия път и евтината популярност. Факт е, че този кабинет успя да издигне високо глас в европейските институции и да търси най-доброто решение за националните ни проблеми с европейска помощ. Ценен принос на нашия кабинет е, че запази на завидна висота еврооптимизма на българите и съпричастността ни към европейската перспектива. Това се оценява много високо от европейските ни партньори. В края на управлението си отчитаме рекорден за последните осем години икономически растеж и бюджетен излишък, което директно води до намаляване на държавния дълг. Доходите на българите се увеличиха, а безработицата намалява значително. Продължихме успешно да подобряваме инфраструктурата в страната ни, използвайки пълноценно ресурсите на европейската солидарност, от които само преди две години бяхме изолирани. Всички тези усилия на кабинета Борисов бяха оценени от партньорите ни в Брюксел, които насочиха към нас специализирана помощ от 160 млн. евро за справяне с миграционния натиск и укрепване на сигурността по границите ни. Парламентарната група на ГЕРБ се оказа важен лост за осъществяване на всички законови промени и мерки за запазване на стабилността на страната ни. Без алтернатива са и множество парламентарни и дипломатически усилия за обезпечаване на ред и спокойствие в страната на фона на задълбочаващите се проблеми със сигурността в Европа и региона ни. Още по-притеснителни са военните конфликти в близки до нас региони, които генерират неспирен поток от мигранти, организирана престъпност и тероризъм. На този фон през последните две години в последователните усилия на днешното правителство България се утвърди като остров на стабилност не само на Балканите, но и в целия регион на Югоизточна Европа и Близкия Изток. Накрая, но далеч не на последно място, Парламентарната група на ГЕРБ счита за особено важно за пореден път да декларираме желанието си да се съобразим с вота на референдума. Делът на гласувалите в допитването българи е твърде голям, за да бъде пренебрегнат. И ако Законът за малко не направи референдума задължителен, то моралът на ГЕРБ ни задължава да настояваме да се уважи желанието на избирателите за промяна на политическата логика на управление на държавата. Призоваваме обаче всички парламентарно представени политически сили да се съобразим с волята на българските граждани, да се мобилизираме и да положим възможните усилия, защото всяко несъобразяване с гражданската воля на над 2 млн. 500 хиляди български граждани, ще доведе до увеличаване на негативната енергия в обществото, а оттам и до задълбочаване на политическата криза, което за нас е неприемливо. Пожелавам на всички Вас, уважаеми колеги, здрава и спорна 2017 г.! Пожелавам Ви успех в предстоящите парламентарни избори! Искрено се надявам да запазим респекта

България” Откриваме последната сесия на Четиридесет и третото народно събрание – може би най-кратката сесия в парламента. Наистина е почтено към онези, които ни изпратиха тук, да отчетем какво сме направили. Не с консенсус, уважаеми колеги от управляващото мнозинство, но с факти, с реализъм, надявам се с мъдрост и перспектива занапред. Мнозинството сложи в дневния ред на този парламент Програмата на правителството на Бойко Борисов – над 150 страници на компромиса, сговора, делбата и провала. Нямаме парламентарно време да анализираме по сектори, но можем да обобщим: две загубени години за България, две безплодни години за народа Мнозинството беше създадено с една голяма цел – реформи, и ги направихте: пенсионна, образователна, здравна и съдебна. Много спорове, срещи, раздели, напускане на партньори видяхме в управляващото мнозинство, но не видяхме резултат от тези реформи. Нека ги оценим не от гледна точка на управляващите, не дори и на опозицията – ние всички ще бъдем субективни тук, да се опитаме да ги оценим от гледна точка на онези, за които ги направихте. Смятате ли, че някой българин днес е по-добре и по-доволен, има по-добро здравно обслужване, че плаща по евтини лекарства или не плаща под масата, когато отиде в болница? Ние не мислим, че това е така! Към всичките му неволи в здравеопазването, реформата добави унижението да чака на опашки, за пръстови отпечатъци. Пенсионната реформа. Днешните пенсионери получиха ли по високи пенсии? Не. А бъдещите какво получиха? По-висок стаж, тоест по-дълго време да работят, увеличихте им осигурителната вноска и им дадохте обещания за бъдещо несигурно събитие – след 30 години да получават по-високи пенсии. Образователна реформа. Колеги, побъркахте учители, деца, директори с нови учебни програми. За пръв път учебна година стартира без учебници, държавни и общински училища с по-малък бюджет. реформа. Месеци наред спорове за подялба на власт и влияние във Висшия съдебен съвет. Но нека пак от гледна точка на тези, които направихте реформа да попитаме: имат ли чувството, че е повишена справедливостта, че има възмездие за престъпниците, че битовата престъпност е по-малко? Нека да кажат те! Заложихте 16 милиарда нов дълг, увеличихте акцизи, такси и винетки, гордеете се с един милиард и половина повече излишък. Но, тук стои най-важният въпрос в политиката – почувства ли нещо от това народът? Почувства ли, че живее по-добре от тази финансова стабилност, както Вие го наричате? Тоест намаля ли бедността – най-голямото предизвикателство пред нас? Ние мислим, че не. Има само един измерител на успешна политика и това е отговорът на въпроса: живее ли днес народът ни по-добре след управлението на Бойко Борисов? Нека той да отговори! Някои сигурно живеят. Онези десетина фирми, които получават всичко в българската икономика – да. Но млади семейства, хора с увреждания, работници, интелигенция, пенсионери, учители – не! Министърът на здравето, на отбраната и кметът на Пловдив сигурно живеят по-добре, но са обвиняеми за далавери. Но пациентите, жителите на Пловдив, военните и техните семейства – едва ли! Към тази несправедливост добавете и отнемането на достойнството на българския народ, защото какво друго е външната политика на правителството на Бойко Борисов освен предателство на националния интерес Ирина Бокова и Кристалина Георгиева; подкрепа на споразумението СЕТА; санкциите срещу Русия; цялостната Ви политика по отношение на бежанците, която е послушание към Меркел и Европейската народна партия. И народът каза „Не!“ на тази политика, поиска промяна и избра Румен Радев за президент. Вместо да приемете тази воля и да се оттеглите от властта, започнахте с всички сили да се вкопчвате в нея: опити за ново правителство, бавене на мандати, сега искане за удължаване работата на това Народно събрание, уж за да отговорите на народната воля от референдума, и Ви трябват две седмици. Уважаеми колеги, имахте два месеца от 13 ноември до днес, имахте две години на управление и можехте да го свършите. Кого мислите, че ще заблудите, че това е Вашето желание – да удовлетворите народната воля?! Интересът тук е друг и хората го разбират – материален е този интерес, а не народната воля. Ето защо ние виждаме изхода от тази ситуация с разпускане на Народното събрание и предсрочни избори, ново мнозинство по волята на народа и политическа зрялост в бъдещия парламент за следното: Първо, бъдещите депутати веднага и на първо място да се заемат с промяна в Изборния кодекс. Второ, без никакви компромиси разправа с мафията, подкупите, комисионните, договорките на маса и плащането под маса, и възмездие за тези, които го правиха в тези две години. Трето, работа за нов икономически модел за развитие на България, а той е: собствена икономика и българско производство; план за развитие на 5 – 6 отрасъла на държавата, за които имаме суровини, възможности и пазари; връзването им с образование в средните училища и в университетите за осигуряване на кадри. Четвърто, здравеопазване – всеки българин да знае, че когато си плаща здравните вноски, ще има достъп до здравеопазване и няма да доплаща за това, а онзи, който не може, защото е беден, защото е слаб или е човек с увреждания, да знае, че държавата му гарантира здравеопазване. Пето, всичко това, взето заедно, като изпълнение на условия за постигане на две големи цели: намаляване на бедността, раждането и отглеждането на повече българчета в България, тоест големия въпрос за демографската криза. Уважаеми колеги, светът се промени, народите и в Америка, и в Европа, и в България на президентските избори поискаха промяна, и си я взеха.

принципно я виждаме така: почтени политици, родолюбци, въвеждат правила за работа, за живот, морал за всички еднакво и въвеждат наказания за онези, които не работят и не живеят по тези правила. В центъра на политиките, които правят почтените политици родолюбци, да застане човекът, а не парите. Голямото предизвикателство пред нас, политиците и партиите, днес е дали разбираме необходимостта от промяна, която поискаха народите ни, дали сме готови да им дадем тази промяна? Ние от „БСП лява България” разбрахме желанието за промяна, готови сме да я направим. Направихме първата крачка на президентските избори, ще я направим докрай на предсрочните парламентарни избори – ще управляваме държавата, за да реализираме всичко това, което казваме днес. Това е предизвикателство не само пред нас, “БСП лява България”, а пред политическия елит и пред статуквото. Или промяната, или всички ставаме ненужни. Ние сме готови за нея. Благодаря Ви. Следва декларация от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Думата има господин Карадайъ – председател на парламентарната група. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Като начало на новата година, искам да пожелая на всички тази година да е по-стабилна, по-спокойна и по успешна за страната и за всички български граждани!

кризи и събития, които не сме предполагали, включително като сила, концентрация, интензитет, отражение и въздействие от бежанската криза през атентати, земетресения и други природни катаклизми, катастрофи до Брекзит, изборите в САЩ, включително и президентските избори у нас. Но не това са причините за разпускането на Четиридесет и третото народно събрание и предсрочните избори, а всъщност кои са причините? Този въпрос изисква ясен и конкретен отговор, защото и днес в това Народно събрание има поне 150 народни представители, готови да съставят ново аритметично мнозинство и да излъчат кабинет. Тогава защо се разпуска Народното събрание? Отговорът е: липса на сходство в управленските програми на партиите, формиращи мнозинство, и нещо повече – отсъствието на обща ценностна платформа на тези партии, а изводът е: няма стабилна власт без управленска програма на ценностна основа. В тази връзка следва още един извод във връзка с отговора на въпроса: дали все още се мисли, че трябва да се игнорира 90 процентово съвпадение на програми и да се образува аритметично мнозинство на основата на омразата и противопоставянето? Защото точно това направи ГЕРБ в началото на мандата предпочете да управлява с партии, които не споделят икономическата, фискалната и данъчната политика от Програмата на ГЕРБ, да управлява с партии, които не споделят общите европейски ценности, дори отричат евроатлантическата ориентация на България. (Шум и реплики.) Много дълъг може да е подробният анализ относно разминаването в управленските програми на партиите от управляващото мнозинство, и не това е целта на този анализ днес. Тук искаме да подчертаем, че основният проблем, който провали кабинета и този парламент, е формулата за конструирането на властта, и тъй като властта още в самото начало беше порочно зачената, провалът беше предначертан, и ние нееднократно сме подчертавали това. Искаме да предупредим, че всеки следващ опит да се заложи на аритметично, а не на ценностно мнозинство с обща управленска програма, ще постигне същия резултат – провал. Разглеждайки всички процеси взаимносвързано, ние в Движението за права и свободи приехме президентските избори не самоцелно, като изолирано политическо събитие, а като шанс за процеса на преформатиране на политическата конфигурация и стабилизиране на институциите в България за постигане на истинска политическа стабилност, за установяване на нормалност в политиката. Заложихме на баланса в политическата конфигурация, заложихме на общонародното виждане за промяна, и успяхме. (Шум и реплики.) със своя трезв политически усет и мъдрост разби чрез вота си така широко прокламираното в последната година от ГЕРБ запазване на стабилността на властта и разкри неговата несъстоятелност, и в този смисъл президентските избори се превърнаха в начало на ново управление в страната след предсрочни парламентарни избори. В рамките на този парламент не може да се очаква работа, освен предизборна кампания, която вече се провежда, включително и двете декларации, които чухме, включително и някои от точките от дневния ред, който днес се прие. Държавата се лута, защото няма визия за национални приоритети. Оперативните програми не се изпълняват. Има риск да бъдат окончателно спрени. Образувани са повече от 50 наказателни процедури срещу България. Основните политически сили нямат ценностен образ и визия и се занимават с отрицание на другия – взаимно се обвиняват, вместо да се занимават с развитието на страната. И тук стои въпросът: не само ясно да се посочат виновните за това, но и да си дадем ясна сметка каква отговорност в аванс поема всеки от тук нататък при участие в управлението? Трябва да си дадем ясна сметка и за това, че в началото на управление на сегашното мнозинство Европейската народна партия в лицето на Дол преглътна участието на националисти в управлението, то сега ЕНП категорично отряза желанието на най голямата политическа сила да подкрепи кабинет на националистите. (Шум и реплики от ПФ.) Уважаеми госпожи и господа народни представители, условията са тежки и климатичните, и политическите, и управленските, и популистките, но независимо от това, независимо от закъснялата оставка на правителството, независимо от компрометирането на демокрацията от управляващите, независимо от липсата на доверие в институциите, независимо че ни заобикаля светът на постфактите и постистините, независимо от доминирането на езика на омразата, независимо от популизма, трябва да разглеждаме проблемите на 2016 г. като шанс за 2017 г. (Шум и реплики.) Предсрочните парламентарни избори ще сформират нов парламент и ново мнозинство. Голямата цел е това мнозинство да доведе до стабилност в страната и сигурност на гражданите. Необходимо е ценностно хомогенно мнозинство в парламента, което да излъчи стабилно правителство и реализация на национално отговорно партньорство между органи и институции, с ясни национални приоритети, ценностно хомогенно мнозинство, съставено на база сходство между управленските програми и ценностите на съставляващите го партии. Това е много важно предвид и регионалните, и геополитическите кризи. Това е много важно преди поемането от България на Председателството на Съвета на Европейския съюз. Политическото време изисква ясно да осъзнаваме своята мисия и да набележим целите и пътя, по който да вървим. Национално отговорните партии трябва да сме единни в своята воля да осигурим и гарантираме честни и прозрачни избори, за да се установи необходимото доверие в новоизбраното Народно събрание. Не изпълним ли тези условия, не можем да очакваме съставяне на стабилно мнозинство и правителство, както и успешно реализиране на мандата на следващия парламент. Не можем да се възползваме от историческия шанс да имаме проактивна роля при реформирането на Европейския съюз. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи призовавам всички политически сили в страната да отговорим по достойнство на очакванията на хората, на всички български граждани. Обратното – ако решим, че популизмът и фалшивите послания са печеливши, ако заложим на манипулации и на езика на омразата, можем да обявим началото на дълъг изборен маратон. Последиците от този сценарий са непредвидими, но едно е ясно – отдалечаване от така необходимата стабилност и сигурност, от така желания просперитет. Разбира се, искам да завърша оптимистично. Пожелавам успех на тези, които ще водят положителна кампания и ще победят собствените си страхове да казват истината и да предлагат програми, които могат да се реализират. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания По начина на водене – господин Цонев. Господин Симеонов, сега ще ми направят бележка на мен по начина на водене, че не съм подсигурила ред в залата и не чуват народните представители ораторите. Да, госпожо Председател – благодаря Ви за дадената ми възможност, точно такава забележка ще Ви направя, защото декларациите от името на парламентарните групи имат значение, ако не за хората в тази зала, за хората, които са извън тази зала, и е добре всички да могат да чуят и медиите да могат да отразят всичко, което мислят парламентарните групи, защото това Народно събрание си отива и по тази причина. Да слушаш само собствения си лидер, когато чете декларация и говори, е проява на много лош политически вкус, да не кажа, и на лошо възпитание. Това видяхме в продължение на 15 – 20 минути в тази зала. Парламентарната група на Движението за права и свободи, както виждате, е в пълен състав и слуша с нужното с нужното внимание всички лидери на парламентарни групи. Моля Ви, госпожо Председател, тъй като очевидно липсва възпитание и политическа култура, Вие да ги въдворите. Благодаря Ви, господин Цонев. Бележката Ви е резонна. Опитах се вербално, негласово, да въведа ред в залата, защото прецених, че не е коректно да прекъсвам говорещия лидер на парламентарна група, за да отправям бележки към пленарната зала. Благодаря на онези народни представители, които се съобразиха със забележката ми и с помощта на квесторите в пленарната зала. Следва декларацията от името на Парламентарната група на Реформаторския блок. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, декларация от Парламентарната група на Реформаторския блок. На 1 януари 2017 г. се навършват 10 години от приемането ни в Европейския съюз. Много по-рано, десетилетия преди това, един от бащите на модерна Европа – Жан Моне, казва, че хората приемат промяната само когато са изправени пред необходимост, а разпознават необходимостта само когато са в криза. Отбелязваме годишнината в период, в който Европа и нейните институции са изправени пред множество предизвикателства. През тези 10 години в българската икономика влязоха 22 млрд. лв. – близо три пъти повече от внесените от българската страна; за 10 години брутният вътрешен продукт на България нарасна от 56 на 88 млрд. лв., но това са само числовите измерители на ползите от евроатлантическия цивилизационен избор на България. Като десен съюз Реформаторският блок подчертава приноса на всички политически сили от целия спектър, които безрезервно подкрепят членството в Европейския съюз и статута на българските граждани като пълноправни граждани на Европа. Но с хубавото се свиква бързо и се приема за даденост. Дори отделни политици, които публично се изказват против Европейския съюз, изпращат децата си да учат на Запад, в същия този Европейски съюз, а не на Изток, с което доказват, че Европейският съюз е единственият жизнен, полезен, перспективен и гарантиращ сигурността и просперитета на България политически съюз. Единният пазар, европейските стандарти за демокрация, права и общество, свободното движение на хора и капитали, стоки и услуги до такава степен са част от ежедневието и реалността ни, че сме ги приели за пожизнени. Истината обаче е, че ценностите и постиженията на Европейския съюз трябва да се отстояват всеки ден от всеки един от нас, особено на полето на политическите начинания, и тези усилия трябва да продължат да се правят от всички партии, които имат претенции да са отговорни политически субекти. Трябва да кажа, че в ситуация на безпрецедентен миграционен натиск върху Европейския съюз Съюз, излизащ от икономическа рецесия, популистите са във възход и се опитват да вменят на хората, че всички блага на солидарност и европеизмът са причината за несгодите на гражданите. Но ние – и тук говоря като български гражданин и европеец, няма да позволим тези манипулации да пуснат корени. Реформаторският блок е сигурен, че кризата и трудностите трябва да послужат за това да се осмелим за повече, по-солидарна, по-консолидирана Европа повечето промени, които само една криза прави възможни. Годишнината е логичен момент за ретроспекция и оценка. Ние влязохме в Европа, но влезе ли Европа в нас, оползотворихме ли предоставените ни възможности? Реформаторският блок категорично смята, че България трябва да се възползва по-активно от статута си на пълноправен член да удвои усилията си за влизане в Шенген – печата на качество за нашите системи за сигурност, за влизане в чакалнята за Еврозоната, за участието си в европейския банков надзор и европейската прокуратура. Заедно с това страната ни трябва да е много по-активна с изпреварващи позиции по отношение на общите европейски сили за сигурност, стандарти за образование, политики по доходите и преодоляване на социалното разделение, по които Европа изостава, а екстремизмът се възползва от разколебаните темпове. Защото сигналът в хората е ясен – сигурността е задача № 1 и доверието в Съюза ще нарасне, само ако той отговори адекватно с политически решения на тази задача, поставена от гражданите. Отчитаме като грешка на 43-то народно събрание, че пропусна да демонстрира политическа воля за влизането на България в Шенген и не отправи на висок глас критика на българската страна, че Европейската комисия комисия допусна голяма политическа грешка като обвърза механизма за сътрудничество и проверка с готовността на страната за влизане в Шенген. България пази границите на Европейския съюз ефективно и трябва да настоява тази оценка да е водещият аргумент при присъединяването й към европейската система за сигурност. Отчитаме като грешка и липсата на решение на българското Народно събрание да се отговори на призивите на отделни страни за изпращането на европейски сили за сигурност на южната граница на Съюза като активна мярка срещу каналджийството и незаконния мигрантски натиск на границите на Съюза, респективно на България. Реформаторският блок ще отстоява ползата от такава солидарност, защото тя е солидарност в интерес на българските граждани и върховенството на закона в Европейския съюз. Отчитаме като грешка на 43-то народно събрание, че не даде ясен знак

Те са ясен знак, че Европа е политически съюз, в който върховенството на правото и суверенитета на държавите в него, се зачитат безусловно и дръзналите да нарушават този принцип не остават безнаказани. Реформаторският блок смята, че в края на мандата си политическите партии в 43-то Народно събрание по повод 10-годишнината от влизането на България в Европейския съюз могат да поправят тези пропуски като заявят в обща декларация непоколебимата си политическа воля България да задълбочи и препотвърди евроатлантическото си членство. Реформаторският блок ще внесе проекторешение за декларация и призоваваме политическите сили да го подкрепят. Накрая искам да кажа няколко думи за приоритетите на Реформаторския блок за политическия сезон, колкото и абсурдно кратък да бъде той – дали ще е две или три седмици, няма значение. Затова акцентът ни не беше тук, макар че мога да Ви изчета всички наши предложения, входирани в Деловодството: Законопроект за предотвратяване на корукцията и отнемане на незаконно придобитото имущество – абсолютен приоритет и за Реформаторския блок, и за цялото общество, борбата с корупцията, продължаване на съдебната реформа, Законът за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, Законът за устройство на територията, Законът за задълженията и договорите – нещо, което ще спести милиони на България, и така нататък, много-много други. този парламент си отива, или не, ще дойдат други и ще свършат повече работа. Но важно е това, което се случва днес – 20 години от 10 януари 1997 г. Виждам опасни тенденции, уважаеми колеги, да се омаловажат усилията и саможертвата на хората от тогава, да се правят внушения, че това били някакви едва ли не платени протести. А именно благодарение на тези дни всичко това, на което се радваме днес, е възможно.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

Невъзможността за съставяне на нов кабинет в този парламент ни изправи пред извънредни парламентарни избори – политическо развитие, което носи нестабилност и определени рискове, поради общата несигурност в Европа, мигрантската и терористичната вълни, продължаващите конфликти в Сирия, Ирак и Украйна, но най-вече поради опасността политическата криза у нас да продължи и след извънредните избори. Ние бяхме против подобно развитие – позиция, която сме изразявали многократно, включително и пред президента на Република Но както се казва, неуспехът е не това да паднеш, а в отказ да станеш. Политическите сили не намериха сили и воля, за да избегнат това развитие и да не задълбочават проблемите на страната. Наученият урок от случилото се за политическите сили в бъдещия парламент трябва да бъде търсенето на ново политическо поведение – поведение, което ще позволи съставянето на широка коалиция в бъдещия парламент и кабинет с програма, програма, насочена към решение на ключови проблеми на страната: икономически ръст, заетост и доходи на населението, демографски проблеми, продължаване на реформите в образованието, в здравеопазването, съдебната система и, разбира се, стабилността и сигурността на страната. Сериозността на тези проблеми трябва да обедини всички нас. Над всичко трябва да стои приоритетът на икономиката. Всички други реформи ще са безсилни за модернизиране на страната, ако не постигнем изразен икономически ръст. Днес обаче имаме да решаваме един проблем, пред който всички изглеждаме обединени. Това е промяната на Изборния кодекс. Всички сме съгласни, че вотът от референдума е категоричен и волята на хората трябва да бъде изпълнена. Различията настъпват в тълкуването какво точно трябва да се направи, каква да бъде – мажоритарна или смесена система, която ние ще одобрим? Колко кандидата да се допуснат до втори тур, принципът на райониране и други? от БДЦ и Народен съюз също искаме промяна на изборните правила, която да осигури нормални условия за гласуване на 2 милиона млади и активни българи, живеещи извън страната. Нека експертите да намерят решение как това да се случи – чрез електронно гласуване или гласуване по пощата, но ние решително ще отстояваме това право на нашите сънародници, живеещи извън страната. Изразяваме съмнение, че в оставащите няколко дни на парламента ще може да се постигне съгласие по всички тези проблеми. Опасяваме се също, че бързането в този случай може да доведе и до бързо разкаяние.

Благодаря Ви, господин Главчев. Да Ви кажа честно, колегиално да Ви се оплача: вече изпитвам една умора – декларация след декларация, сесия след сесия. Ето тук за пример ще Ви дам какво съм казал 2007 г. Преди малко стана дума за 10 години от приемането ни в Евросъюза. Аз не знам дали в тази зала има и десетина човека, които са били народни

Например, предупреждавам, че влизането в Европейския съюз само по себе си не води до подобряване на живота. Така и се оказа, че така наречените „евроатлантически ценности“ не включват християнството в себе си, тъй като то отпадна, беше отхвърлено от проекта за Конституция на Европейския съюз и някои държави като Полша и Испания протестираха много категорично. В България, разбира се, няма значение християнство, езичество – да влезем в Съюза, да се наредим някъде на редичката и да ръкопляскаме. Десет години минаха, през които в България животът стана по-лош, не по-добър. Преди малко беше цитиран брутният продукт. Ами брутният продукт, ако не се повиши с няколко процента, направо да вземем да се удавим в колона по един в Черно море. Това не може да бъде аргумент, че членството в Евросъюза донесе полза на България. Не, обратно – членството в Евросъюза донесе щети. И това аз го доказвах, още когато влизахме в Евросъюза. Тогава предупредих, че само затварянето на четирите блока на АЕЦ „Козлодуй“, което стана с измама, защото тогава преговарящият с Евросъюза госпожа Кунева, в момента вицепремиер в оставка, и министърът на енергетиката Ковачев, както и външният министър Паси, измамиха българския народ, че е имало решение на Еврокомисията да се затворят блоковете. Писахме специално писмо с нашите евродепутати. Оказа се, че няма такова решение. Група български информатици заведоха дело в Люксембургския съд и оттам им отговориха: „Съжаляваме, не можем да дадем ход на делото, тъй като няма решение на Еврокомисията, което да обжалвате“. Обаче тук, в България беше наложена измамата, че Еврокомисията е решила така и българските тогава управляващи, начело с преговарящия в Евросъюза – Кунева, предадоха интересите на България.

да вземе да повдигне обвинение срещу госпожа Кунева, господин Милко Ковачев и господин Паси, които измамиха тогава българското общество, че трябва да затворим блоковете си, от което претърпяхме щети над 10 млрд. евро по грубо изчисление на специалисти. Това са щети, които заслужават сериозни обвинения, защото в момента имаме обвинения за 200 милиона, даже за 20 милиона, някакви такива суми. Тук става дума за милиарди! България загуби милиарди и в момента чуваме, че правителството се е обърнало към Румъния, за да иска ток, защото има опасност да останем без ток, да има режим на тока. Ами, да, всичко това е в резултат на грешките, допуснати от няколко правителства и овчедушния патос, с който беше приемано нашето членство в Евросъюза. В момента Евросъюзът е една организация, една институция, която доказа своята несъстоятелност, ако щете по най-важния въпрос на съвремието, нелегалните пришълци, мигрантите. Евросъюзът се оказа абсолютно несъстоятелен, лидерите на Евросъюза се оказаха абсолютно безхарактерни и без никаква визия за това как да предпазят собствените си държави от нахлуващите вълни така наречени „бежанци“, които всъщност са пришълци, които са нелегални, които са носители на криминогенна обстановка, на терор. Това са буквални терористи. Така че ние, българските политици, ако искаме да сме в час, както казваше един Ваш лидер – почетен председател, дами и господа, трябва да преосмислим критично членството в Евросъюза. Какво означава това? Аз не казвам да правим резки движения, но казвам да преосмислим нашето членство и да бъдем активни. България досега беше пасивен фактор и при преговарянето, губейки, понасяйки щети, потъпквайки своите интереси, а и като член на Евросъюза беше абсолютно пасивен фактор без никакво присъствие, без никаква визия, без никакви предложения и идеи. Отиват там нашите представители, за да слушат чинно и след това да се върнат да изпълняват директиви. Смятам, че е крайно време българският политически елит да преосмисли това членство, да реши как от тук нататък България трябва да се развива – дали трябва да се изпълнява всичко, което идва от Брюксел, или трябва да възстановим поне част от суверенитета си. Без такъв суверенитет ние не можем да говорим за бъдещо успешно развитие и каквато и да е политика, или секторни политики, както чухме тук, или пък амбиции, че, ако дойдем ние на власт, тази колониална картина, в която България няма суверенитет, няма собствена икономика, цялото ни активно население работи за чужди икономики и това се приема за нормално и безалтернативно положение. Алтернатива има и тя се нарича повече суверенитет, повече политика стил Орбан, повече политика в името на българския национален интерес. Какво значи национален интерес? Значи да имаме собствена икономика на всичко, което произвеждахме преди, а сега се внася. Какво значи национален интерес? Ами, поне част от тези хора, които работят навън, да се върнат. Какво значи национален интерес? Да се запазим от мигранти, от вълни от пришълци, които застрашават нашата идентичност. Това означава национален интерес – да вдигнем доходите на бедстващите българи, които за десет години в Евросъюза опознаха дъното на мизерията. Всичко това е националният интерес. В тази посока трябва да работи българският политически елит. Другото е игра на избори, игра на изборни системи. Както виждам ,сега започва една игра: хайде да сменим изборната система. Добре, сменете я. И какво ще стане с това? Ще се вдигне стандартът на българина? Няма да се вдигне. Ще заработи икономиката? Не, няма. Това, което трябва да стане, може да стане само с политическа воля, достатъчно мнозинство в този парламент, което обаче да иска да го направи, и изпълнителната власт, която да не се притеснява и страхува от всяка забележка на чужд посланик. Това е нещо, което не го казвам за първи път. Както Ви казах вече, изморил съм се да произнасям декларации от тази трибуна, но така или иначе трябва пак да се чуе това, което Ви казвам, защото думите ми отпреди 10 години се оказаха верни. Е, хайде да не минават още 10 години, за да излизаме пак на тази трибуна и да кажем: „Абе, аз какво Ви казах през 2017 г.? Вярно ли е? Вярно се оказа.“ Моят съвет към Вас, дами и господа народни представители и кандидати за властта в бъдещата предизборна кампания, е да направим така, че най-после да се промени колониалното статукво на България; да направим така, че да имаме самочувствие, което означава да започнем по-самостоятелна политика. Светът се променя. 2017 ще бъде бурна, динамична година. Ако ние това не го разберем, ще останем на опашката, ще останем на дъното и няма значение дали членуваме в Евросъюза, в НАТО или в някакъв междупланетарен съюз. Все същото, защото в Северозападна България това няма да се усети. А и в цяла България вече. Както виждаме, цяла България стана със синдрома на Северозападна България – мизерия, безработица, безпътица. И от там нататък с каквато и политическа програма, с каквито и политически идеи да излизаме сега на тези избори, А тя е за колкото може по-кратко време толкова по-добър живота на хората, на българския народ. В крайна сметка това гласи клетвата тук, в Народното събрание, когато ставаме депутати. Да се върнем към тази клетва, да я спазваме. Нищо друго не се иска от нас. Може тогава да вземем да направим и нещо добро. Благодаря Ви за вниманието. Желая успешна и здрава година,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Желая на всички Вас и на целия български народ успешна и мирна Нова година! третото народно събрание започна с вяра и оптимизъм, подхранени от волята за стабилност и търсене на консенсус. Не можем да вървим само по пътя на отрицанието и трябва да кажем, че в него се родиха и добри закони, но във времето така и не бе изработен пълноценен механизъм за дискутиране на важните проблеми, на предстоящите законопроекти и колективното вземане на решения, дори в рамките на управляващото мнозинство. Правителството не се вслуша в апела на АБВ за кадрови промени, за идентифициране и работа по ясни приоритети. Затова и президентските избори, и референдумът се превърнаха във вот против политическия елит, против прехода, против начина на правене на политика въобще. За две години в Народното събрание Парламентарната група на АБВ и като част от мнозинството, и като опозиция постигна видимо присъствие и се утвърди като законодателна компетентна идеологична формация, подготвена професионално в отстояването на солидни политически принципи. АБВ беше водеща и имаше принос в реформите в редица сектори – правосъдна система, пенсионна и социална система, висше образование. Допринесохме с добри решения в сектори „Военна и вътрешна сигурност“, „Енергетика“, „Земеделие“ и „Здравеопазване“. Парламентарната ни група се открои като генератор на идеи, съгласие и интелигентно поведение. Днес социалнополитическата и икономическа обстановка повече от всякога е динамична и сложна. И преди е имало разделяне и противопоставяне в политиката и обществото, но с ясни полюси и видими граници. Сега се сблъскваме с манипулации, с изтръгната надежда и изгубени ориентири. Ценностите са демонтирани, за да се прехласваме пред фалшиви герои и мними спасители. Всеки път се обещават стабилност и развитие, но оставаме само на ниво декларации и лишаваме думите от смисъла им. Спорим дали има или няма политическа криза, а все по-очевидно е, че има криза на доверието в институциите и партиите заради липсата на усещане за справедливост през последните години. Появяват се нови спасители и като в реклама за бърз кредит и лотариен билет ни обещават мигновено решение на проблемите, пряк път към успеха. На мода са националпопулистите и социалпопулистите. Ситуацията, в която се намираме, е рискова за партиите и политиците, за цялата политическа класа. Но това, освен залитане към популизма и несистемните играчи, е и своеобразно почистване на статуквото и в него няма нищо страшно. Макар да е звучало десетки пъти през годините, трябва да кажем: „Няма пряк пък към успеха без усилия!“. Затова и АБВ има своята мисия. Хората в АБВ има кауза. Основният извод, който правим, е, че България се намира в качествено нова ситуация. Тя е изправена пред съдбоносни рискове и опасности, че на карта е поставено съществуването на държавността. Множеството насложени една върху друга кризи в Европа мигрантската, промените във външнополитическата и геополитическата среда, демографската криза, бавните темпове на икономически растеж и нарастване на доходите – всичко това поставя все по-остро проблема за бъдещето на България като държава и нация. Въпросът, който все по-настоятелно се поставя от обществото, е: какво реално постигнахме повече от четвърт век след началото на промените и след десет години европейско членство? Има ли средна класа? Намаля ли пропастта между бедни и богати? Ниският стандарт на живот и несигурността, дефицитът на идеи, липсата на кауза, кризата на ценностите на доверието, на авторитетите се задълбочиха неимоверно. Обществото е неспособно да се противопостави на опошляването и омразата. Липсата на посока и път, дългосрочното виждане на програма и действие, диалог и минимум съгласие по национални приоритети АБВ се противопоставя на тези процеси. Макар да имаме капацитет и политическа култура да участваме пълноценно в политическия живот, ние също осъзнаваме необходимостта да променим себе си. Промяната е необходима за всички. В името на това да се сложи край на монопола и съглашателството в политиката АБВ прави първата крачка чрез доброволна и осъзната промяна, без тя да е под вътрешен или външен натиск. Традиционните партии нямат доверието на гражданите заради проявата на конюнктурност и ламтеж за власт. През годините те показаха, че лесно отстъпват от своите принципи, често заблуждават избирателите и използват властта самоцелно. Те вече не са и в състояние да излъчват устойчивата формула за управление. АБВ ще даде друга, съвременна алтернатива на статуквото. Ще търсим консолидация на нацията и сътрудничество в борба срещу заплахите на днешното общество: тероризъм, неравенство, бедност, липса на перспектива. За нас не е достатъчно да се видят проблемите, но и да се посочат решенията. Ще се борим за почтеност в политиката, прозрачност и честност. Политическите компромиси са неизбежни в едно общество, но те не трябва да се превръщат в практика. Компромисът не бива да подменя принципа. АБВ дава път на нови, млади и почтени хора, които са готови да работят за България, и на идеи, които носят промени и справедливост. Основните приоритети на АБВ ще бъдат: намаляване на социалните неравенства, сигурност на гражданите, укрепване на държавността и въвеждане на смесена избирателна система. АБВ е работила досега и ще продължи да работи за увеличаване на доходите от труд. Трудът на българските граждани трябва да бъде достойно заплатен и да мотивира. Безперспективно е да продължим да изграждаме икономика на ниските доходи, защото това води до избора на много българи да работят и живеят със семействата си в чужбина. Ние ще настояваме и за чувствително увеличаване на пенсиите за прослужен стаж и възраст. АБВ ще се бори за решително подобряване на обхвата и качеството на българското образование. Ние целим въвеждане на безплатен достъп до детски ясли и градини на всяко българско дете. Това ще допринесе за намаляване на броя на отпадналите от училище деца. Ще предложим мерки за повишаване на качеството на средното и висшето образование чрез създаване на повече възможности за привличане на собствени ресурси от страна на университетите и развитие на нови технологии. Достъпът до здравеопазване следва да бъде гарантиран за всеки български гражданин. Необходими са мерки за ограничаване на броя на неосигурените. Неотложна е реформа на инвалидните пенсии и грижата за хората с увреждания. Държавата трябва да гарантира лечението на тежко и хронично болните деца и възрастни, независимо от техните доходи. Сигурността на гражданите е свързана както с предпазване от битовата престъпност, така и със състоянието на Българската армия. Приоритетна задача е решаването на проблема с мигрантската криза и опазването на българската и общоевропейска граница. АБВ защитава необходимостта от силна външна политика, която да е основана на активно участие на България в процесите на вземане на решения в Европейския съюз и НАТО. Просперитетът на българите и успешността на българската държава зависят от развитието на икономиката на страната. Не говорим единствено за макроикономическа стабилност, но и за различна структура на българската икономика – повече добавена стойност, по-малко ниско платен труд и по-малко износ на суровини. Основната характеристика на държавността е активната демографска политика. Тя включва както насърчаване на раждаемостта, така и мерки за профилактика и ограничаване на ранната смъртност. Трайното решение на демографския проблем на България обаче е свързан с качеството на живот на българските граждани, включително образование, здравеопазване и доходи. България днес се нуждае от нови деца, а не от съмнителни бизнесмени, шоумени и корпоративни политици. И досега сме имали такива. България не може да се промени от хора, които през годините са имали мнозинства в парламента, имали са решаваща роля в изпълнителната власт и не са направили достатъчно.

Продължителността на сезона ще бъде определен от президента Радев. Преминаваме към законодателната дейност.

Позволете да Ви припомня, уважаеми колеги, че Законопроектът е представен от вносителите на 2 март 2016 г. Предстоят разисквания по Проекта за решение. Процедура – заповядайте, господин Чуколов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, както каза господин Главчев, продължаваме разглеждането на тази точка, която от Партия „Атака“ сме вкарали в това Народно събрание на 27 октомври 2014 г. Точката е: „Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя 1396 - 1913 г.“

на разискванията и гласуването по тази точка.

Думата има народният представител Лютви Местан. Благодаря, уважаеми господин Председател. Правилен Ви беше анонсът, че преминаваме към законодателна дейност и проектите за решения имат силата на закон. И аз питам: ако днес българският парламент приеме този Проект за решение, какво ще се случи с който и да е български гражданин или дори учен историк, който не споделя тезата в Проекта за решение?! Ще го откажете ли?! Ще му отнемете научни титли?! Не може да се законодателства с историческите оценки. Това е първият порок на Проекта на решение. Оставете историята на историците! Разбира се, много добре съзнаваме, че темата за периода на османското владичество над българските земи засяга дълбинни пластове на колективното несъзнавано, тоест на архитиповете.

на един политик, на една нация е в това да може да вижда отвъд историческия предразсъдък, отвъд митологемите. Уважаеми госпожи и господа народни представители, говоря за „османско владичество“, защото това е коректният термин, с който можем да определим периода от 1396-а до 1878 г., а може би е по коректно да говорим за 22 септември 1908 г. Този период не може да бъде определен като робство, защото не се побира в семантичните граници на понятието „робство“. Коректният термин е „владичество“.

не може да бъде определян и като геноцид. Това ще бъде абсолютен прецедент в световната история и в световната политическа история. Уважаеми госпожи и господа народни представители, единственото разумно нещо, което може да направи това Народно събрание към края на своя мандат, е да намери сили в себе си и да прекрати разискванията като гавра с историята като Проект за решение, който прокарва разделителни линии в българското общество, когато страната има нужда от обединение, от единение по пътя на толерантността и по пътя на разумния, верен, доблестен прочит на историята. Всичко друго е политически егоизъм, опит да се експлоатират историческите събития за извличане на опасни политически дивиденти и за разширяване на популистката ниша в българската политика. Нищо няма да допринесе този Проект за решение! От този Проект за решение България и съвременната българска нация само биха загубили, защото се пораждат рискове за нови разделителни линии. Предложеният Законопроект е още едно ярко доказателство, че в крайна сметка крайният национализъм не допринася полза нито за нацията, нито за народа, нито за държавата! Крайният национализъм по своята дълбока същност е опасен и антинационален, противоречащ на интереса на България. Убеден съм, че и вносителите на Проекта за решение съзнават, че периодът на османското владичество не може да бъде определен нито като робство, нито покрива критериите за геноцид, упражнен над българския народ. Всичко друго е грубо политизиране на историята – опасен прецедент! ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Местан.

Обратно становище? Заповядайте, господин Байрактаров. Благодаря, господин Председател. Искам да припомня, че Проектът за решение е внесен

38 заседания е провела тази Комисия за една година. Никой не й е пречил да се произнесе. Нещо повече, въпрос на чест и достойнство е най-после Народно събрание, да се види наистина все пак кой уважава собствения си народ и собствената си нация, която 500 години е била избивана, изтезавана и подлагана на какви ли не унижения, включително да плаща кръвен данък, тоест да плаща с децата си на едни поробители. Въпрос Въпрос на чест е предложението, направено от колегата, да бъде отхвърлено и да продължим разискванията по Проекта за решение за осъждане на геноцида 500-вековния, а не за робството, колега, дори не сте си направили труда да прочетете какво предлага този Проект за решение. Благодаря Ви, господин Байрактаров. Гласуваме предложение, направено от народния представител Муса Палев, за отлагане на разискванията по тази точка.

Заповядайте за прегласуване, господин Сидеров.

решение, което морално ни задължава датата 17 май да се отбелязва като Ден на геноцида на българите в Османската империя, така, както признахме арменския геноцид, така както световните парламенти признават арменския геноцид и Холокоста, господин Местан. Това не е исторически предразсъдък и митологема, защото фактологията сочи точно колко българи са били избити – почти половината от населението само при нахлуването на

господин Председател, уважаеми дами и господа От името на Парламентарната група „Алтернатива за българско възраждане“ внасяме относително къс Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Всъщност предвидили сме пет изменения в санкциите, свързани с чл. 159б, чл. 159г от Наказателния кодекс, в чл. 280 също така изменение на санкциите, в чл. 281 изменение на санкциите и създаване към текста на чл. 321, ал. 3 промяна в промяна в смисъла и съдържанието на въпросния текст. Мотивите ни са следните: засиленият миграционен поток през Република България поставя на дневен ред необходимостта от промени в законодателството, насочени към по-строги санкции за извършителите на трафик на хора или на незаконно превеждане на хора Статистиката показва, че в много малко от случаите се води разследване за трафик на хора, а повечето дела са за незаконно превеждане през граница. И в двата случая има необходимост от адекватни наказания с цел превенция на извършителите. На първо място, предлагаме настоящите промени в Наказателния кодекс, целящи по-строги наказания за извършването на престъпления по трафик на хора, каналджийство и противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават и да преминават в страната. На второ място, по отношение на същите състави предвиждаме да се регламентира, че за извършване на престъплението по решение или по поръчка на група, организация или организирана престъпна група санкцията е по-строга, тоест предвижда се квалифициран състав. Предлагат се и съответните промени в чл. 321 от Наказателния кодекс. На трето място, предвижда се наказателна отговорност и за приготовление и подбуждане към престъпление по чл. 280 и 281 от Наказателния кодекс – каналджийство и противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават или преминават страната. Цели се всеобхватна наказателно-правна закрила на обществените отношения, осигуряващи спазването на реда и преминаването през границата на страната. Държа да подчертая, че тази идея е заимствана от анализ на Центъра по превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Никифоров.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

с всичките й производни, и постоянно търсим подобряване на функционалните и оперативните способи, с които борави държавата при решаването на този проблем и при решаването на такъв тип криза. Несъмнено много са факторите, които следва да бъдат оценени към настоящия момент и да се даде една нова, дългосрочна визия и стратегия за това как трябва да се справяме с този настоящ проблем. Един от факторите, разбира се, е оградата с всичките му производни – колко е струвала на държавата, доколко тя е ефективна, в какъв период от време се построява и така нататък, и така нататък. Различни са въпросите, свързани с външната политика на Европейския съюз при решаването на конфликтите в Близкия изток и при трайната стабилизация на проблемните региони, от които всъщност тръгват всички тези миграционни процеси. Говорейки за трафик на хора все по-рядко си даваме сметка, че в случая говорим за престъпление, тъй като имаме извършване на престъпление, когато тези хора незаконно преминават държавната граница, от една страна, и, от друга страна, имаме извършване на престъпление и наличие на такова, когато те участват в престъпни или организирани групи. И мястото на държавата, трябва да отбележим, не е само да подстрекава самодейни състави за лов на мигранти, а да приеме правилната правна, законодателна рамка, която да третира много строго тези престъпления. Наказателният кодекс е в тази връзка, а ние от АБВ считаме, че трябва да бъде осъвременен. Статистиката, както и колегата изказа в мотивите на нашия Законопроект, показва, че в много малко от случаите се води разследване за трафик на хора. Повечето дела са за незаконно превеждане през границата. Колеги, трафикът на хора се оказва трудно доказуем проблем, но това пренебрежение не решава по никакъв начин проблема. Има спешна необходимост от адекватни наказания с цел превенция, с цел отговорност и поемане на отговорност от страна на тези извършители. В тази връзка на 30 септември 2016 г. ние от АБВ внесохме Проект за промени на Наказателния кодекс, който съгласувахме с БОРКОР, който съгласувахме също така и с експерти по Наказателно право и процес. Считаме, че с предложенията целим дискусия по цялостната философия на Кодекса и конкретните престъпни състави. Трябва да се регламентира, че за извършването на престъплението по решение или по поръчение на група, организация или организирана престъпна група, санкцията е далеч по-строга. Тоест, предвижда се квалифициран състав. И накрая, необходимо е да се въведе наказателна отговорност за приготовление подбуждане към престъпление по чл. 280 и чл. 281 от Наказателния кодекс, а именно каналджийство и противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават или преминават

Няма. За изказване народният представител Димитър Лазаров, а след него народният представител Валери Сиемонов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние ще подкрепим този Законопроект, който е внесен от АБВ за изменение на Наказателния кодекс като, разбира се, съм длъжен да заявя, че би следвало между първо и второ четене, или в малкото време, което остава, в много кратък срок да се направят и съответните е точната дума, изменения, но да се прецизират някои от текстовете, защото предвидените увеличавания на наказанията не са балансирани. Например в чл. 281, създаването на нова ал. 3, където се касае за участие на длъжностно лица, възползвало се от служебно положение или организирана престъпна група, наказанието е по-малко, отколкото при другите форми – там пък се вдига долната граница. Естествено, тези наказания трябва да бъдат прецизирани също в частта за подбуждане и приготовление за посочените престъпления. Така че заявявам, на първо гласуване сме, ще подкрепя Законопроекта. Реплики към господин Лазаров? Няма. Думата за изказване има господин Валери Симеонов.

тъй като ние много добре осъзнаваме, и то от самото начало на бежанската криза, че това е една от най-големите заплахи за националната сигурност и суверенитета на нашата родина. си спомняте, ние направихме промени, с които завишихме санкциите, но подкрепяме още по-големите санкции, както и настояваме изпълнителната власт, независимо кой е на власт, да спазва законите и да ги прилага, тъй като това това остава да бъде една много сериозна заплаха пред нашата родина, тъй като зимата ще мине, хубавият пухкав бял сняг ще се стопи и скакалците ще напъплят пак, въпреки че, слава Богу, България е защитена от ограда. Така че ще подкрепим Вашето предложение.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ние от Парламентарната група на Движението за права и свободи също ще подкрепим

сега с увеличения миграционен натиск през територията на Република България. Този Законопроект наистина заслужава внимание и подкрепа не на последно място поради факта, че, за съжаление, определени медии и определени политически сили създават в българското общество настроения, породени от този миграционен натиск, като настройват обществото не срещу онези субекти, които визира този Законопроект и които са истинските виновници за проблема – незаконно пребиваващи, преминаващи през територията на Република през границата на Република България, а срещу самите тези, които стават или жертви, или които се възползват от противозаконните действия на трафикантите, на каналджиите. В българските медии широко се тиражират репортажи, предавания, в които се показва как са хванати определени групи незаконно пребиваващи по гори, по поляни, в населени места, в София и така но в нито един репортаж дума не се споменава, не се прави разследване за каналите, за тези, които се облагодетелстват, за тези, които по корупционен начин, явно в тесни връзки в съучастничество дори със служители по границата, със служители и вътре в страната на органите на реда, реално допринасят за явлението „незаконно пребиваващи в страната“, нито явления и персони като Динко, като други видни патриоти, вместо да се концентрират върху това да следят и да се борят срещу каналджийството, заради което влизат тези групи в страната. Вместо да се концентрират върху това да изобличат, да разкрият каналите, схемите, чрез които тези чужди граждани влизат на територията на България, биват транспортирани и изсипани тук в центъра на София, те се занимават със самите чужденци, които са станали жертва или са си платили за това нещо, тоест, с чиито пари са се облагодетелствали определени български граждани, явно в съучастничество и със служителите на органите на реда. Този Законопроект обаче точно, за разлика от цялата тази атмосфера и обществени настроения, които се създават и от медии, и от определени политически сили, които сега ще подкрепят, надявам се и те го заявиха, този Законопроект, именно той посочва истинския виновник, той попада в целта. Истинският виновник за проблема „незаконно пребиваване на чужденци в България“, незаконно преминаваме на границата, е каналджийството, трафикът на хора, което е изградена система, в която участват хора, служители на реда и всички онези лица, които на гърба на тези хора се обогатяват неправомерно и срещу които явно сега държавата и законодателството не предлагат достатъчно ефективни механизми за противодействие. Благодаря. Реплики към господин Казак? Няма. Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Господин Нотев иска думата и я получава. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, от Парламентарната група на партия „Атака“ ще подкрепим внесения Законопроект. Не е нужно да аргументирам това наше виждане. Поставените цели, които личат от мотивите към Законопроекта, са част от каузата на обединените патриоти. Радвам се да чуя, че и представители на други парламентарно представени партии ще подкрепят Законопроекта. Щеше да бъде добре, ако такова мнение се беше оформило и по предходната точка, но това е вече минало, това е вече история. Най-добронамерено бих искал да се обърна към вносителите със следната резерва. Уважаеми колеги, предложението Ви като замисъл, като цел заслужава своята подкрепа. Имам притеснението, че с начина, по който въвеждате квалифицираните състави на двете основни хипотези, влизаме в конфликт с легални дефиниции, които присъстват в общата част на Наказателния кодекс. Може би това ще бъде дебатът за второ четене и прецизиране на текстовете, но още отсега е редно да направим разликата между стадий на престъпна дейност, какъвто е приготовлението, наред с опита, и форми на съучастие при извършване на престъплението, каквото е приготовлението. Въпросът за отговорността на този, който участва в приготовление на такова престъпление, е решен дефинитивно. Съучастникът носи отговорност като да е извършвал престъплението, като извършителя му. Смесването Смесването на тези две понятия, които впрочем са детайлно регламентирани в чл. 26 и чл. 31 от Наказателния кодекс, може да доведе до съответно объркване при прилагането, в случай че приемем тези текстове. Ние от „Атака“ сме на разположение с поясняване на тази наша позиция и съдействие за по-бързото прецизиране на текстовете, както смятам, че ще бъде внесен вече законопроектът, готов за гласуване на второ четене. Благодаря Ви. Реплики към господин Нотев? Няма. Други народни представители? Не виждам желаещи да участват в дебата. Дебатът е закрит. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 654-01-111, внесен от Мариана Георгиева Тодорова и група народни представители. Гласували

Благодаря, госпожо Председател. Благодаря и на всички колеги, които днес показаха, че когато се предлагат принципни решения, няма политически различия. Затова въз основа на чл. 80, ал. 1 от нашия Правилник предлагам да съкратим срока за предложения между първо и второ четене на три дни, така че да можем да гласуваме този проект в рамките на това Народно събрание, ако сте съгласни. Благодаря.

Уважаеми колеги, молбата ми е действително да го прегласуваме и да бъде в рамките на три дни, другата седмица да се приеме този Законопроект. Всички бяха единодушни на първо четене. Ще Ви помоля да проявим съответния разум и да го приемем в момента на второ четене.

на Комисията по правни въпроси и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с мое разпореждане от 15 ноември 2016 г. Няма представени доклади от двете постоянни комисии. От името на вносителите Проектът за решение и неговите мотиви ще бъде предложен от господин Цветанов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това е темата, която вълнува обществото от 6 ноември 2016 г., когато беше проведен референдумът. Всички ние си даваме много ясна равносметка какво беше казано от българските избиратели. Те не са съгласни със сегашните правила, по които се избират народните представители, и затова искат да бъде въведен мажоритарен елемент и изцяло да бъде мажоритарна системата. Това, което прави Парламентарната група на ГЕРБ, е много ясно да се съобразим с над 2 млн. 500 хил. български избиратели. Да, разбира се, има различни мнения, че останалата част от избирателите не са упражнили конституционното си право в тази посока. Но ние знаем, че силата на демокрацията когато се провеждат парламентарни, президентски и местни избори и възможността да има пряко допитване до хората с провеждането на референдум. Всички ние приехме безусловно резултата от президентските избори, където новоизбраният президент е избран с около 2 милиона български гласа. Ето, затова ние от Парламентарната група на ГЕРБ заявяваме категорично, че трябва да приемем решение с гласовете, които бяха гласували за провеждането на този референдум и за референдум, който има три въпроса, като в трите въпроса се подкрепя: Първо, народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура. подкрепя въвеждането на задължително гласуване за изборите и референдумите. Трето, подкрепя годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политически парти и коалиции да бъде 1 лев по един получен действителен глас на последните парламентарни избори. Смятам, че точно с този въпрос ще получим пълната подкрепя от Реформаторския блок и изказванията и предложенията, които се правят от народни представители. Защото когато сме искрени към избирателите и искаме действително да засвидетелстваме това, което те очакват от нас, нека да се съобразим с тези 2 млн. 500 хил. български избиратели, а не с предложение, което се прави само с цел популизъм, но не знаем каква е електоралната тежест на предложението, направено от Реформаторския блок. „До края на 15 декември 2016 г. Комисията по правни въпроси да внесе доклад за второ гласуване на приетите на първо гласуване законопроекти, касаещи решенията на т. 1, 2 и 3.“ Уважаеми колеги народни представители, смятам, че точно в края на дейността на 43-тия парламент трябва да се съобразим с волята на суверена, а това са над 2,5 млн. български избиратели. Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи това решение и както сме заявили политическата си позиция, в четвъртък ще внесем законопроект, който да намери място на заседание на Правната комисия, но, разбира се, в следващата седмица да можем да гледаме законопроекта на първо четене, за да може действително да отговорим на очакванията на българските избиратели. Смятам, че мажоритарният избор ще даде възможност да избегнем точно тези противоречия, които има в обществото за тази анонимност на народните представители за това дали народните представители защитават интересите на българските избиратели и дали българските избиратели познават народните си представители, участвайки в парламентарната им дейност и ги представляват от многомандатните избирателни райони. Смятам, че с решението, което ще вземе днес българският парламент, ще бъде ключово, ще бъде основополагащо, че действително народните представители се съобразяват със суверена и когато гласовете в един референдум са над 2,5 милиона, нямаме нищо друго, което да коментираме, а просто трябва да се съобразим и да дадем гласа си, за да подкрепим тези български гласоподаватели. Смятам, че по този начин ще можем да противодействаме действително на популизма и ще дадем възможност на българския президент с указ да направи направи съответното райониране, което да бъде приложимо в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Защото, уважаеми колеги, ако бъдат проведени изборите по сега действащите правила, не знам дали всички ние ще бъдем легитимни в следващия парламент, ако не сме се съобразили с тези над 2,5 млн. български избиратели. Надявам се, че всеки един ще гласува разумно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

липсват каквито и да е становища на комисиите, на които е разпределена – нито от Комисията по регионално развитие, нито от Комисията по правни въпроси. Вчера Комисията по правни въпроси съвсем основателно отказа да се занимава с този въпрос, тъй като прецени, че тази точка се вкарва сега, в края на мандата на това Народно събрание, единствено и само с чисто политически популистки подбуди, с които се вносителят ГЕРБ да се издокара за последно пред избирателите и да се хареса може би и на някои водещи на шоу-програми, но да не се реши никакъв проблем. Знаете много добре, че има висящо дело пред Върховния административен съд, от което зависи въобще каква процедура трябва да се предприеме оттук нататък по проведения референдум. този проект за решение не решава по същество никакъв въпрос. Затова подобно в Комисията по правни въпроси аз правя процедурно предложение за отлагане на разискванията по тази точка,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Изказването на колегата Казак беше обявено като процедура и по тази причина поисках обратно становище. Искам да подчертая следното. Във вчерашния ден по предложение на колегата Четин Казак възникна дебат по отношение на включването на проекторешението в дневния ред на Правна комисия. Сега се прави аналогичният опит, тоест да се блокира обсъждането по същество на предложения от нас Проект за решение. Възразяваме срещу този опит. Първо, смятаме, че вчера беше нормално този дебат от час и половина, който проведохме, да не бъде по дневния ред, а по същество. Беше коректно сега да представим на Вашето внимание доклад от това обсъждане. Разбира се, бих могъл да възпроизведа основните акценти в дебата от вчерашния ден и се надявам да имаме тази възможност в рамките на настоящия дебат тук, в пленарната зала, но настоявам да не се отлага обсъждането, няма време за отлагане. В рамките и в хоризонта на това Народно събрание отлагането би означавало дерогиране, отричане, отхвърляне, замитане волята на избирателя по отношение на проведения референдум и затова ще отговаряме всички. Всички ще отговаряме, колеги, и то много скоро. Дано да си спомните тогава какво сте говорили и в Правна комисия, и от тази трибуна. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, постъпи процедурно предложение от господин Казак за отлагане на разискванията. Това по същество е предложение по чл. 52, ал. 2, т.

Обръщам се към колегите реформатори, които миналата седмица също поставиха този въпрос за дебат пред обществото и пред парламента. Колеги, бъдете последователни! Въпросът за субсидията е една от трите точки по Проекта за решение. Ако сте последователни и искрени, моля, подкрепете.

Обявявам 30 минути почивка. Продължаваме в 12,10